Zahvaljujem se ministarki kulture i informisanja.Pošto nemamo više prijavljenih predsednika ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Prva reč ima narodna poslanica Amela Lukač Zoranić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnikom, obzirom da je ovo moje prvo obraćanje, ja ću vas zamoliti da imate malo i razumevanja za emociju koju ću sada iskazati.Naime, moj dolazak u skupštinsku klupu obeležio je jedan drugi tragičan događaj, odnosno gubljenje lidera Stranke pravde i pomirenja, akademika Muamera Zukorlića, muftije, koga ste svi vi jako dobro poznavali i koji je svojim radom u ovoj zaista doprineo boljem razumevanju naroda i predstavljao svoj narod, a i celu državu Srbiju na najbolji način kako je to umeo i znao.Kao znao.Kao neko ko je imao privilegiju da sarađuje sa njim celih 17 godina, potrudiću se da opravdam poverenje koje mi je ukazao bošnjački narod, delegirajući me upravo da budem jedna od kandidata na listi Stranke pravde i pomirenja i potrudiću se zaista da Republika Srbija, samim tim, kao što rekoh, naša zajednica, beneficira od svih nas koji u ovom parlamentu trebamo raditi u interesu naših građana. Stoga vam zahvaljujem na tome.Danas tome.Danas na dnevnom redu govorimo upravo o članovima Nacionalnog saveta za kulturu, koje je stručno savetodavno telo u Narodnoj skupštini i koje ujedno ministarstvu i Vladi obezbeđuje stalnu stručnu podršku očuvanju i razvoju širenja kulture.Samim tim, članovima Saveta daju se ingerencije da ujedno i ocenjuju izvršenje projekata iz oblasti kulture, za koje smo čuli da Ministarstvo kulture je ove godine, da su obezbeđena velika sredstva koja mogu koristiti upravo umetnici i udruženja koja će se baviti raznim oblastima širenja kulture.Što se tiče samog predloga članova sastava Saveta, koje je predočilo ministarstvo, znači, ovih 11 članova o kojima smo imali prilike čuti danas, neke od koleginica su govorile i o stručnosti samih članova, imali smo i prilike pročitati u njihovim biografijama, koje su nam ujedno dostavljene. To govori o ozbiljnosti samog ministarstva koje se vodilo principom stručnosti i ravnopravne zastupljenosti. Takođe me posebno raduje činjenica da je princip ravnopravne zastupljenosti polova ispoštovan, jer samim tim imamo i pripadnice žena koje su zastupljene u ovom savetu.Što se tiče unapređenja kulturnih delatnosti, ovde možemo reći da je Ministarstvo apsolutno otvoreno i podstiče kulturno stvaralaštvo kako većinskog naroda, tako i manjinskih naroda, jer ukoliko krenemo od same definicije kulture, jako je teško i definisati sam pojam na jedan opšte prihvatljiv način. Kultura je kod koji i učimo i delimo, kultura neguje verovanje i vrednosti naroda i zajednica, ali samim tim, kultura nas uči kako da razvijamo odnos sa drugim, sa drugim i drugačijim, što je posebno važno istaći.Što se tiče samog Ministarstva za kulturu, mi možemo reći i ono što je transparentno i primećuje se da je rad Ministarstva za kulturu, na čijem čelu je upravo gospođa Gojković, odnosno naša potpredsednica Vlade, ne može a da ne bude predmet pohvale, jer u prethodnom periodu se odradilo jako puno u polju legislative i normativnih akata, a primer toga jeste upravo i Zakon o muzejskoj delatnosti, koji je Srbija dobila posle skoro pet decenija i kojim je uvedena kategorija „muzej zajednice“. Kao matični muzej zakonom je određen muzej na otvorenom, znači, kao što je to slučaj sa starim selom Sirogojno.Samim tim, ja bih želela delegirati da i drugi gradovi u našoj državi, poput Novog Pazara, jednostavno, budu uzeti u obzir za predstavljanja grada. To može da bude primer grada muzeja, što daje mogućnost prezentovanja bogatog kulturnog nasleđa koje se može smatrati simbolom multikulturalnosti, odnosno to je očigledan primer prožimanja kultura u našoj zemlji.Takođe zemlji.Takođe mi je jako pohvalna činjenica koju smo imali prilike i čuti, a to je da je kultura decentralizovana, odnosno da imamo sada situaciju sa novim projektom „Gradovi u fokusu“, gde imamo prilike u različitim gradovima prezentovati kulturno nasleđe i kulturu svih zajednica. Kako je i sama ministarka rekla, već 35 miliona je izdvojeno, što će pomoći svim kreativnim stvaraocima, znalcima da dobiju podsticajna sredstva.Takođe, veoma je značajno raditi na povezanosti savremenog kulturnog sektora sa privredom, preduzetništvom u kulturi, čime se stvara novi kulturni kapital i vrednosti. To je, takođe, jedna od tendencija kojoj Ministarstvo i teži i posvećuje veliku pažnju, što je ujedno značajno.Samim tim, i obzirom da dolazim iz dela Srbije koji je bio poznat, iz Novog Pazara, koji je nekada bio i poznat kao centar za proizvodnju lake konfekcije, tu možemo spojiti kreativno i ono što je proizvodno, znači, kreativnu i proizvodnu delatnost gde mladi umetnici mogu oslikavati materijale, gde ćemo dobiti unikatne modele koji se mogu koristiti u proizvodnji lake konfekcije i tome slično.Što se tiče Stranke pravde i pomirenja, mi želimo ujedno i pohvaliti postavljanje pravnih osnova za uređenje oblasti zaštite kulturnog nasleđa i digitalizacije materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara.Obzirom dobara.Obzirom da živimo u svetu gde sve ono što nije digitalizovano polako, ali sigurno nestaje, ova tendencija je jako značajna, jer svi segmenti trebaju biti digitalizovani, kako bi ostali upamćeni i deo jednog kulturnog nasleđa i kulture sećanja naroda koji živi u našoj zemlji.Takođe, ono što je jako dobro i što želim pohvaliti, a tiče se Ministarstva, jeste da je vidljiva integracija naše kulture u međunarodne razvojne tokove. Ujedno, Ministarstvo podstiče mobilnost umetnika i samim tim, daje značajan doprinos svim tim mladim ljudima koji segmente

mi se dopala najava ministarke kulture, što se tiče saradnje između Ministarstva kulture i Ministarstva obrazovanja.(Predsedavajuća: Vreme.)Ono što bih ovom prilikom želela da predložim jeste organizovanje nacionalnih seminara kulture za studente univerziteta i đake osnovnih i srednjih i srednjih škola na temu predstavljanja kultura svih naroda koji žive na teritoriji naše države, iz prostog razloga što mi jako često upoznajemo druge narode koji ne žive u našoj zemlji, a ne poznajemo dovoljno jedni druge.To je suština na kojoj trebamo zajednički raditi, gde će mladi ljudi iz jednog kraja Srbije upoznati mlade ljude iz drugog kraja Srbije i samim tim razbijati predrasude koje postoje.To će doprineti razumevanju nas samih, a i razumevanju drugih, što će ujedno nesumnjivo dovesti do plodotvornijeg suživota.Jako mi je drago kada sam slušala kolegu iz SNS koji je govorio o kulturi stradanja i kulturi pamćenja. Takođe mi je drago što predsednik ove države, Aleksandar Vučić, poštuje, takođe, sve narode koji žive u Republici Srbiji. Pokazao je da borba za kulturno nasleđe, koja je u fokusu svih naroda, ona je prepoznata i kada su u pitanju drugi manjinski narodi u Republici Srbiji. Samim tim, pokazao je razumevanje i ne samo poštovanje prema manjinskim narodima. Ja kao Bošnjakinja koja dolazi iz Novog Pazara, ja se zaista nadam da će predsednik države nastaviti sa diskursom partnerskog odnosa prema bošnjačkom narodu i ostalim narodima u Republici Srbiji. Zahvaljujem. Zahvaljujemo se narodnoj poslanici.Čestitamo na mandatu koji je verifikovan tek juče.Izvinjavam se, ali zaista moramo da se pridržavamo Poslovnika. Vreme predviđeno za vašu poslaničku grupu je potrošeno.Reč ima narodni poslanik Vladan Glišić. Imam dva problema sa ovim predlogom.Prvi je taj što mi ovde ipak smenjujemo određene ljude sa mesta Nacionalnog saveta za kulturu. Jedan od njih je Svetislav Božić, čovek koji je jedan od naših najvećih savremenih kompozitora u oblasti srpske duhovne muzike na temeljima pravoslavne i vizantijske tradicije, čovek koji je preko 200 kompozitorskih dela uradio, čovek koji je u 16 zemalja ostavio utisak i uticaj svojim delom, čovek koji je izvodio ta svoja dela i u koncertnim holovima u Moskvi i u Londonu. Nema nekog ozbiljnog obrazloženja, a mislim da nema ni razloga da on ne bude ovde, ali eto, desilo se.Drugi problem je onaj o kome je i ministar gospođa Maja Gojković govorila, a i uvažena koleginica poslanik SPS Jelena Mihajlović, a to je problem što nezavisna kulturna scena ovde nije imala šansu da svoje ljude predstavi tako što jednostavno reprezentativna udruženja umetnika, koja su inače reprezentativna po odluci ministarstva, nisu imali priliku da daju predlog.Pokušaću predlog.Pokušaću to da podcrtam na jedan slikovit način, iz prostog razloga da bi to u javnosti još više se urezalo, pa da u situaciji kad budete u prilici da to menjate, da to promenite na pravi način.Znate kako, kada je Milan Knežević, lider srpskog naroda u Crnoj Gori, pričao o proverenim vrednostima u književnosti, on kaže da voli da čita mrtve pisce. Zato ja danas neću pominjati one veličine u nezavisnog kulturnoj sceni koje su žive i koje mogu biti upitne na ovaj ili onaj način, već ću samo reći da se ovako birao Nacionalni savet u kulturi u vreme Đure Jakšića, on nikad tamo ne bi bio, zato što je i on bio deo nezavisne kulturne scene.Dakle, scene.Dakle, ovo su problemi koje imam sa ovim predlogom.Nacionalni savet za kulturu jeste jedno savetodavno telo. Međutim, ne možete ni savetovati ako vam je budžet za kulturu ograničen. U tom smislu, želim da nastavim dijalog koji sam imao sa uvaženom ministarkom Majom Gojković o budžetu, a zbog čudnih predstava o Poslovniku gospodina Orlića, nisam mogao da završim, a tiče se predstave o budžetu za kulturu.Tačno je da je 16% veći nego što je bio prošle godine. Ja sam to i u svom izlaganju rekao tada i to je dobro, ali je čudno da imamo neke druge aršine. Niko ne spori cifre koje se pominju, ali spori referentni sistem u kome to posmatramo.Imali smo prilike da čujemo da je to preko 1%, ali od rashodnog dela budžeta, dok se svuda u Evropi procenat za kulturu gleda u odnosu na BDP. To je onda ovde 0,25, kako je koleginica Mihajlović upravo rekla kada je govorila o ovom problemu. Čak se pominje i da u odnosu na rashodovni deo nije 1%, nego 0,80%. U svakom slučaju, imamo problem sa tim.Znate kako, u globalizovanom svetu, gde je sve međusobno premreženo, jedna od najvećih poluga uticaja i moći jednog naroda, ne volim da kažem malog naroda, nego Srba kao ostatka velikog naroda, jeste tzv. meka moć koja se radi kroz kulturu. Imate ove sile koje rade tvrdu moć. To je način da nekoga izudarate i da ga prisilite da vas voli, dok narodi koji gledaju u budućnost, narodi koji poštuju ličnost svakog čoveka, pa i slobodu svakog naroda koriste meku moć, tj. način da nekoga šarmirate, da ga pridobijete da vas voli i da postane deo vašeg sveta. I tu je kultura bitna. Jer, ako bi imali veća sredstva za kulturu, mogli bi da podsetimo evropsku civilizaciju da je nastajala na Lepenskom viru. Mogli bi da podsetimo predstavnike EU da njihova ideja ujedinjene Evrope prvi put je bila osmišljena kod Mitrinovića. Mogli bi da posetimo sve one koji vole pisanu reč da smo mi imali jednog Ivu Andrića, Mešu Selimovića, Crnjanskog i da smo na taj način najlepše opisivali ljudsku tragediju i ljudsku sudbinu i pridobijali ljude da razumeju i srpski jezik i srpsku reč.Ali, da bi to mogli, budžet mora da bude veći. Sada, kada vodim dijalog sa uvaženim ministrom, gospođom Majom Gojković, pošto vidim da ona dosta poštuje Margaret Tačer, tu „čeličnu lejdi“, naša, dozvolite mi slobodu da kažem „čelična Maja“, imam uvek jedan čudan odnos. S jedne strane, to je naša Maja, onaj ministar kulture koji je uneo jednu ogromnu energiju, odlučnost i povukao prave poteze u kulturi što se tiče nacionalnih penzija, što se tiče pridobijanja ljudi da se vrate u našu zemlju koji su značajni umetnici, kao što se tiče onoga što je meni i mojim Aranđelovčanima najbitnije, a to je decentralizacija u kulturi kroz podršku lokalnim ustanovama kulture. To su sve stvari koje podržavam i za koje sam spreman da glasam.Ali, imam problem sa njihovom Majom, visokim funkcionerom SNS, koji brani odluku Vlade da odvoji ovako mala sredstva u kulturi, jer naša Maja može da radi i samo će moći da radi ako dobije veća sredstva za rad u kulturi, da sve ovo što planira da uradi može da uradi.U tom smislu, nemam problem sa ministrom kulture, imam problem sa funkcionerom SNS. Podržavam ministra kulture da od SNS izvuče veće pare za rad u kulturi.U tom smislu, takođe očekujući da ova energija koju ministar, gospođa Maja Gojković ima, da nastavi ono što je recimo prethodni ministar, Vladan Vukosavljević, koji je bio u težoj poziciji jer je bio vanstranačka ličnost, nije bio visoko pozicioniran funkcioner SNS, da nastavi onu kampanju koja je bila potrebna da se izvede, a to je protiv sramotne rialitizacije i rijaliti programa u našim medijima. Hvala. Reč ima ministarka kulture. Izvolite. **Maja Gojković** Zahvaljujem se na vašoj diskusiji.Moram da reagujem samo radi javnosti, a što vi poslaniče dobro znate, da to nije baš tako i da se danas ne smenjuje niko zato što mene su samo ubedili ovde zaposleni u Sekretarijatu Skupštine, koji vode računa o administrativnim stvarima, da moram da smenim određene članove nepostojećeg saveta da bi prošla ova druga suštinska tačka dnevnog reda. Pretpostavljam da po proceduri jeste tako.Zašto tako.Zašto kažem ne smenjujemo nikog? Ne možemo da smenimo nekog kad savet nije nikada u punom smislu izabran i znači nije pravno nikada ni konstituisan i ti ljudi se nisu nikada bavili onim za šta su izabrani.Zato kažem to nije istina, ne mogu nikog da smenim ko nije ni izabran i nije konstituisano telo u kome je trebalo da radi i da sprovodi funkciju Nacionalnog saveta za kulturu, kako je to i zamišljeno. zamišljeno. Sve ih uvažavam, uvažavam i one ljude koji su to bili od 2010. do 2016. godine i one koji su bili kandidati kasnije i oni koji su se kandidovali, ali nisu zadobili poverenje svojih strukovnih udruženja. To je bio opšti rat saopštenjima i pismima i dokazivanjem ko ima tu snagu da predloži nekoga i zato je ta ideja potpuno dezavuisana.Namera moja je prvo da poštujem zakone ove države. Ako u zakonu piše moramo da imamo Nacionalni savet za kulturu, onda moramo da poštujemo zakone koje donosimo u ovom parlamentu, jer zakon, to mrtvo slovo na papiru ne predstavlja ništa i u našoj oblasti, ovoj o kojoj razgovaramo i zato ovde imamo relevantne predloge i izabraćemo ih.Mogu da se složim sa vama, ali to sve može da se ispravi. U ovom trenutku je veliki napredak, imaćemo Nacionalni savet za kulturu i to će biti 11 respektabilnih ličnosti, koji će biti neka vrsta savetodavnog tela ministra, Ministarstva, ali i svih ostalih koji se bave kulturom.Nadam se da će nam pomoći u izradi nove strategije za kulturu, iako je i doneta već strategija za kulturu od strane Vlade Republike Srbije, koja bi trebala da bude sprovođena i sprovedena do 2019. godine, ali ja mislim da je vreme da počnemo da radimo novu i da da ta strategija za kulturu odgovori vremenu u kome živimo.Kažem, primetila sam ja odmah taj nedostatak, da su malo naše ustanove kulture koje su bile ovde ovlašćene da predlažu kandidate, učaurene. Da li nisu tačno shvatili da mogu da iskoraknu iz tih svojih okvira pa da predlažu i nekoga ko nije i ne radi u njihovim ustanovama kulture ili im je to bila namera, ja mislim da pre nisu shvatili da imaju mogućnost i tu širinu da predlože i nekog drugog. Po meni je, u tom smislu, na neki način, najbolje odgovorio i Filmski centar Srbije, jer nisu predložili svog direktora ili nekog ko je vezan za ustanovu. Zato imamo predlog gospođe Nevene Daković, koja je profesor.Tako

da nastavimo da poboljšavamo zakon i sada da unesemo mogućnost da u budućnosti budu na institucionalni način izabrani i predstavnici nezavisne scene.Vi ste naveli neke velike ličnosti iz naše kulture, iz naše istorije, da li bi oni sebe svrstali u tako nezavisnu scenu, to ne možemo da utvrdimo sada, vek jedan kasnije.Vi kažete – budžet je ograničen. Pa svi su budžeti u svetu ograničeni. Koliko novca dobijete, to je ograničenje i u tom tom prostoru koji dobijete, da li je 15 milijardi kao sada, 14.800 ili je nešto više, ali svi su budžeti ograničeni.Kažem, ne slažem se apsolutno sa vama, jer evropski način računanja je 1% od ukupnog budžeta i tako ga svi računaju. Da vam kažem, kao ministar kulture, kao neko ko je sad već desetinama godina u politici, mogu biti zadovoljna sa time što smo prešli taj zamišljeni okvir od 1%, što ukazuje da će država svake godine, u skladu sa svojim mogućnostima, ulagati sve više u ovaj segment i nikada ne mogu da zaboravim i u kojim okolnostima jedna država, kao što je Republika Srbija, jer ova država stvarno mora, najzlonamerniji ili najveći opozicionar da je sam sebi opozicija, mora da prizna imamo nove bolnice. Mora da prizna imamo vakcine, mora da prizna da je kod nas vakcinacija besplatna. Mora da prizna da imamo nove puteve, jer kad krene i sedne u automobil i vozi se negde, on barem sam sebi priznaje da su tu noviji putevi. Da, železnice koje se grade i kažem, mnogo toga u svim segmentima. Ja bih volela da je sav budžet jedne države samo za kulturu, ali to je utopija ne samo za naše društvo, nego za sve države sveta.Kažem, 1% je veliki uspeh i ja sam ta koja nije pesimista i nikada ne kažem da je nešto samo toliko, nego kažem odlično, uspeli smo da pređemo 1% i videćete iduće godine, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti globalnih razmera, imaćemo još veći.Što se tiče javne diplomatije, zato postoje velika ulaganja, recimo u filmsku industriju. Mi imamo sada filmove koji promovišu našu istoriju, ali i savremene filmove, sa nekim savremenim tematikama koje izuzetno skreću pažnju na sebe među mlađom populacijom, pogotovo u našem regionu. Imamo i države koje nisu sklone, a na hiljade ljudi dolazi i gleda naše filmove. Kulturni centri i namera da se otvori što više kulturnih centara i u našem regionu, ali i u svetu, a jedan od prvih koji će početi da radi biće biće Peking. Dakle, namera za Moskvu, za Ljubljanu, za Skoplje, za mnoge druge.Kažem, mi se zaista trudimo da se bavimo i kulturom sećanja u svim segmentima stvaralaštva, da obeležavamo naše praznike, zajedno sa Republikom Srpskom, donosimo iste zakone. Danas nismo spomenuli da smo doneli i Zakon o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma, Zakon o Hilandaru, Zakon o Sremskim Karlovcima. Istorijski muzej Srbije i njegovu izgradnju, u bivšoj zgradi železničke stanice, niko nije spomenuo. Pa i ulaganje od 70 miliona za digitalizaciju kulturnog nasleđa, dakle očuvanje i dostupnost svima u svetu da vide čime to Srbija raspolaže.Hvala vam na ovome što ste primetili da imam entuzijazam i energiju. Nije mi Margaret Tačer uzor, ali volim da citiram ovu njenu rečenicu, jer veliki ste političar i razlikujete se od politikanta kada pozitivno shvatate kritiku i napade u smislu da se primećuje da vi radite, a ne da sedite i da ispijate kafe na svom poslu, jer onda vas niko neće ni kritikovati, a valjda je suština da se primeti da radite i da onda pošto ste sigurni u svoje odluke branite svoje stavove i ne pada vam teško što je neko kritičar ili zlonameran.Hvala, a vašu diskusiju ću shvatiti kao pozitivnu kritiku.

1918. godine Velika Podgorička skupština donela odluku o pripajanju ili ujedinjenju sa Kraljevinom Srbijom, sa ciljem da se zajednički uđe u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a sve pod vodstvom kralja Aleksandra, koji je bio 50% Srbin, a 50% Crnogorac, odnosno kada sve sabereš 100% Srbin.Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Martinoviću, u tom trenutku crnogorska obala se protezala od Ulcinja do Sutomora. Znači, Podgorička skupština je odlučivala o teritoriji i poslanicima sa teritorije Crne Gore bez Boke Kotorske, Budve itd. obale koje je administrativno do 1918. godine i pobede srpske vojske i oslobađanja tih delova,

spora.Podgorička skupština dakle bila je sastavljena od delegata koji su na obali Crne Gore, mogli da budu samo u Ulcinju i Sutomoru. Sve dalje nije bila teritorija za koju su odluke donosili na Podgoričkoj skupštini. Boka Kotorska i te primorske opštine su još pre nego je bila je Podgorička skupština donele odluku

ne Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. To je identična odluka koju su u Rumi 24. novembra, čini mi se, doneli Sremci o prisajedinjenju Kraljevini Srbiji, što je dan kasnije Velika skupština u Novom Sadu učinila za Baranju, Bačku i Banat, ukoliko nisam nešto pogrešio.Dakle, zašto ovo govorim? Da mi posebno o kulturi ne možemo olako da prepustimo neširenju i napravimo grešku koju su pravili srpski komunisti, za koje istorija i kultura važila samo za uži deo Srbije. Srbije. To smo mogli da učimo pa recimo sve sam mogao da znam o Mati Gubecu, ne znam da li je bio slovenački ili hrvatski seljak i morao sam da znam kako su ga krunisali itd. Inače, imaš jedan iz istorije, ali recimo nikada ništa nisam učio o Vršačkoj buni. O Teodoru Vršačkom koji je podigao Banatsku bunu sa crkvenim barjacima i ikonama Svetog Save. Zbog toga su Turci spalili mošti Svetog Save, kažu izvori da je to bilo na Tašmajdanu, da Srbi u Banatu vide šta im ovi rade sa svecem.Teodor svecem.Teodor Vršački koji je bio vođa te bune je posle ugušenja bune živ oderan na meh od strane Turaka i mi nikada u istoriji to nismo učili jer istorija koju smo mi učili, posebno starije generacije, je obuhvatala samo istoriju uže Srbije onako kako su je komunisti projektovali, čak bez istorija svojih pokrajina.Šta smo znali o caru Jovanu Nenadu u osnovnoj školi ili u srednjoj? Ništa. Šta smo znali o njegovom vojskovođi Radoslavu Černiku koji je posle smrti Jovana Nenada osnovao sremsko vojvodstvo, neki oblik državnosti koji se protezao od Starog Slankamena do Vukovara?Šta smo učili o manastirima na Fruškoj gori, ima ih 16, koje su podigli Nemanjići i Brankovići? Učili smo da su Brankovići najveći izdajnici srpstva. Međutim, Brankovići su posle pada Smedereva posrbili, a time i kulturno uzdigli Frušku goru, podizanjem manastira i danas najznačajniji manastiri na Fruškoj gori su iz doba Nemanjića, Dragutina, i iz doba Brankovića koji su podigli desetak manastira na Fruškoj gori. Nikada ništa nismo učili o tome.Da li smo ponešto li smo ponešto učili o bici kod Slankamena 1691. godine? Ne, to kao da je bilo zabranjeno učiti nešto o srpskim pobedama na teritorijama na kojima su živeli Srbi.Da li smo učili Bilećku bitku iz 1388. godine i veliku pobedu Vlatka Vukovića? Da li smo mi to učili? Naravno da nismo jer da smo učili onda bi znali da su ti delovi bili naseljeni srpskim stanovništvom i da se tamo manifestovala i srpska kultura. Nismo čak obeležavali pobede, jer nas su nekako komunisti naučili da samo poraze, Kosovsku bitku i neke poraze obeležavamo, a pobede, recimo Bitka kod Slankamena, gde je Jovan Monasterija sa 10 hiljada Srba pomogao da hrišćani razbiju Turke, što je kasnije dovelo do Karlovačkog mira.Da li smo učili nešto o selu Grk i Višnjićevo? Da li smo nešto učili o srpskom Homeru Filipu Višnjiću koji je onako slep pronosio narodnu istoriju? Zbog toga je selo Grk između dva rata promenilo naziv u Višnjićevo jer je tamo sahranjen Filip Višnjić.Da li kada Čanak o Vojvodini viče – nećemo gusle, hoćemo klavir, da li mi znamo, da li smo učili da su te guslarske škole bile u Irigu i u Slankamenu? Da je to i bio instrument vojvođanskih Srba kojima su oni prenosili istoriju? Da li smo učili razne običaje u Sremu i kulturi?Da li smo nešto učili o šajkači? li smo nešto učili o šajkači? Znamo da su u Vojvodini osetljivi na četnike, kažu, ali nemate nijedan četnički grob koji su četnici napravili u Vojvodini, ali zato imate jedno 50 hiljada koje su napravili komunisti i koji su na istoriju skupili onako lepo, nakupili samo na istoriju onoga što su oni mislili da je Srbija, a to je uža Srbija bez pokrajina. Dakle, bilo je gotovo zabranjeno naučiti da je šajkača bila vojvođanska kapa i da je pripadala šajkačkoj vojsci, rečnoj vojsci čija je baza bila u Šajkašu na Tisi i Dunavu. Jel tako, gospodine Martinoviću? Ništa od toga nismo mogli da učimo.Da li smo nešto učili o staroj Hercegovini? Da li znamo šta je stara Hercegovina? Da li znamo da je Stefan Vukčić bio kosač, da je prvo sedište bilo u Ilovači? Da je stara Hercegovina bila naslednica srpskog Svetog Save vojvodstva? Da li znamo da je to obuhvatalo i Goražde, da je to obuhvatalo i Foču, da li znamo da je to obuhvatalo i Bijelo Polje? Da li znamo da je to obuhvatalo i Pljevlja, Nikšić, Žabljak, Šavnik? Da li znamo da je to obuhvatalo Herceg Novi, da li znamo da je to obuhvatalo Gacko, Trebinje, Bileću? Da li znamo da je to obuhvatalo i Kalinovik? Naravno da ne znamo. To je bila jedna kompaktna srpska sredina, najsrpskiji deo srpskog roda koji je uostalom prenosio i kulturu.Većina tamo nekih bogomolja su podignuti, još u vreme Svetog Save. To se nije moglo učiti, nije se moglo znati, a trebalo se znati o srpskoj kulturi, o istoriji koja je vezana za srpsku kulturu, o nekim pobedama i tako dalje.Većina Srba ne zna ko je Vlatko Vuković, ali zato znamo ko je Murat, Murat, jer smo mi izgubili Kosovsku bitku, a tamo gde ih je Vlatko Vuković potukao, tu nema nekih velikih učenja o istoriji i kulturi.Da li znamo ko je Jovan Monasterljija koji je doprineo da Turci budu u bitci kod Slankamena poraženi, u bitci koja po dimenzijama bila veća od Kosovske bitke. Učestvovalo je 150.000 vojnika, 50.000 hrišćana i 100.000 Turaka. Da je bila upotreba vatrenog oružja, topova i tako dalje, da je bilo veoma teško pobediti u takvoj bici. Ništa mi o tome nismo učili, a trebalo je zaboraviti kulturu i istoriju van one uže Srbije, jer su komunisti gledali da upodobe srpsku kulturu i srpsku istoriju sa teritorijom koju su oni zamislili, na Drezdenskom kongresu da može da bude Srbija, eto Bože Srbija je izvršila neke hegemonističke upade samu na sebe, jer je ujedinila sve teritorije na kojima su živeli Srbi, Hrvati i Slovenci i pri tome napravila grešku, omogućila da oni stvore svoje nacionalne države i na teritorijima koje su pripadale Srbima pa su devedesetih godina rešili tog balasta, odnosno dogovorili se neki da se reše Srba kao balasta i onda su praznili teritorije koje su po meni istorijski i kulturno trebali da pripadnu Republici Srbiji.Da li mi nešto radimo trenutno na području stare Hercegovine? Mislim da nema nikakvih prepreka da kulturno ujedinjujemo opštine koje su nekada pripadale staroj Hercegovini, da uzdižemo srpsku kulturu i srpski duh itd. na način na koji je Boka Kotorska 1918. godine slavila prisajedinjenje Srbiji na veoma kulturan način.Njihov predstavnik je bio Božo Vuković koji je bio i pre Drugog svetskog rata poslanik, da to tako nazovem, u Beču. Dakle, ništa nije bilo sporno, sve je rađeno po nekim principima, čak tadašnjeg međunarodnog prava. Onda se pojavi Blažo Jovanović, tamo negde u aprilu 1944. godine u kožnom mantilu, sa pištoljem za pojasem na sednici koja je u Kotoru bila posvećena snabdevanju naroda životnim namirnicama, a onda reše da dodaju tačku – Razno.

da ne važe odluke podgoričke Skupštine, onda hajde da im to priznamo. Ja bih im priznao, ali pod uslovom da se vratimo na pređašnje stanje. Pređašnje stanje kaže da pre toga da pre toga nisu imali Boku Kotorsku i primorske gradove od čega danas žive i da to, obzirom da su doneli legalnu odluku koju nikada nisu poništili, o pripajanju Boke Kotorske i tih opština Kraljevini Srbiji, lepo mi da kažemo – stanite malo, braćo Srbi, crnogorskog zavičajnog porekla, hajde baš kada ste prešli u montenegrine, hajde da vidimo kada vam ne važi podgorička Skupština i te odluke, kada zbog toga proterate ambasadora Srbije, hajde kada hoćete da se vratimo na pređašnje stanje, da lepo Boka Kotorska po meni bude vraćena Kraljevini Srbiji, odnosno njenom pravnom sledbeniku, a to je danas Republika Srbija. Kad već hoće da poništavaju neke odluke, kada hoće da vrše reviziju istorije.Zato je moje zalaganje da mi istorijska sećanja i srpsku kulturu, srpsku kulturu koja 16 manastira, bisera na Fruškoj Gori nije tretirala u udžbenicima iz kojih sam učio u osnovnoj i srednjoj školi, kao delo iz neke srpske baštine i kulture itd. Danas se to oživljava moram priznati, ali po meni nedovoljno. Moramo učiniti da srpska kultura ne bude kultura vezana za sadašnje granice Srbije, gde nas stiskaju na razne načine da budemo što što manji, što je bila osmanska politika i nemačka, a posebno Velika Britanija, da se srpska država svede na što manju teritoriju. Ako su nas već teritorijalno sabili, ne tražeći i ne ugrožavajući suverenitet, recimo Crne Gore koja je ugrozila naš suverenitet, priznala da divlju državu i sa njom se razgraničila na našoj teritoriji, a pri tome tvrdi kako smo mi zajahali Crnu Goru i negiramo njihov suverenitet. Onaj Kapičić koji je rekao – Srbija je zajahala Crnu Goru, a oni upali sa pištoljima i utokama na Dedinje i sve što su videli je bilo njihovo odlukom u Boki Kotorskoj – ja imam pištolj i kožni mantil. Bitka za Dedinje je najznačajnija crnogorska pobeda i najznačajnije crnogorsko osvajanje.Zato treba kulturu, ne želeći da ulazimo u suverenitet i integritet drugih zemalja, ali da podižemo kulturu ne samo u Srbiji, već kulturu srpskog naroda koji živi van Srbije, posebno na ovim otetim teritorijama. Moram da vas podsetim, stara

da bi 1912. godine i onaj drugi deo Hercegovine bio podeljen između Crne Gore i Srbije.Treba podizati kulturu Stare Hercegovine, ne želeći da diramo u integritet BiH, niti u integritet Crne Gore. To je sada kako jeste, ali imamo pravo na istorijsko sećanje, imamo pravo da podsetimo braću Srbe,

Ali, hajde i z to da ne idemo do kraja, posebno kada su Bokelji uznemireni u Boki Kotorskoj, ali da ne idemo i toliko daleko, a valjda imamo pravo ono što nam Milo Đukanović negira, da kada širimo kulturu saradnju, a treba je širiti između Srbije u ovakvom stanju u kakvom jeste, sa svim tim delovima, a posebno to u Staroj Hercegovini treba neku prekograničnu saradnju između Republike Srpske i Crne Gore, oživeti kulturu na teritoriji stare Hercegovine. Bila je kompaktna, najsrpskija, onako gledano po nacionalnim osećanjima teritorija i nema ništa loše u tome da neki, recimo Mađari vole svoju istoriju, svoju kulturu na teritoriji Srbije, Vojvodine itd. Tako ništa nema sporno u tome da u tome da Srbi ne negiraju svoju istoriju i kulturu, nego da neguju istorijska sećanja i da neguju kulturu na prostoru, evo predlažem da krenemo do stare Hercegovine, to mi se nekako najviše dopada. Hvala.

Zahvaljujem, potpredsednice.Uvažena gospođo Gojković, potpredsednice Vlade Republike Srbije, ja delim vaše zadovoljstvo kada je u pitanju današnja sednica i izbor Nacionalnog saveta za kulturu. Navešću nekoliko razloga zbog čega je to tako.Najpre, dugo smo čekali, a vi i ja se toga sećamo, na pun sastav Nacionalnog saveta za kulturu. Potpuno ste u pravu, u svom uvodnom izlaganju ste rekli sve detalje koji su iza nas kada je u pitanju ovaj savet i nemogućnost da on funkcioniše i ispuni svoje obaveze, pre svega činjenicom da je bio u nekom okrnjenom sastavu, čini mi se 600 od, koliko je tada trebalo da bude članova, ja i nemam taj podatak u glavi, 19 jel tako? Prosto, nisam smela da rizikujem da li je 17 ili 19, ali znam da je da je to bilo mnogo manje i od polovine, a kamoli od ukupnog sastava.Jedno je mnogo važno da, čini mi se, shvatimo kao nacija, a to je da kultura ne sme biti predmet političkih obračuna. Kultura ne sme biti predmet politikanstva. Kultura bi morala da bude iznad svega toga upravo zbog svega onoga što Srbija baštini, zbog svega onoga što je srpska tradicija.Neretko smo dolazili u situacije, kao Odbor za kulturu skupštinski, kao pojedinci, kao ljudima kojima je stalo, da ne razumemo zašto je neko uporno protiv. Zašto ne dozvolite da se makar i napravi greška? Onaj ko radi on ima pravo da greši. Pročitali ste spisak kandidata, predlagali su ih, i slažem se sa vama, moglo je da bude šire, mogli su da izađu iz okvira svojih institucija, imali su tu mogućnost, možda čak i obavezu da prepoznaju da treba da prošire spisak tih imena, ne verujem, da je bilo lagano svesti ovaj spisak na 11 ljudi, sve su to objektivne okolnosti, ali se prosto nisu desile.Mi danas imamo biografije ljudi koji po onome što sam ja uspela da pročitam, a pročitala sam studiozno svaku od njih, zaslužuju poverenje. Najpre su ga, pretpostavljam i sigurna sam, zaslužili u institucijama koje su ih predložile kao takve, a onda zaslužuju i šansu od nas da eventualno pokažu kako će sve to izgledati kada napokon budemo imali Nacionalni savet za kulturu. To je ona situacija koja me raduje, jer smo u vremenu iza nas imali period kada prosto nismo imali Nacionalni savet za kulturu.Govorilo kulturu.Govorilo se ovde i o sredstvima izdvojenim, kada je u pitanju budžet za 2022. godinu, i ja sam neko ko je čak onako neobjektivno, krajnje subjektivno tražio 1,5% ukupnog budžeta za kulturu. Svi bi se mi tome radovali, i nema nikakve dileme da bismo rado glasali za to i da biste vi rado raspodelili taj novac, i sigurno kao resorno ministarstvo znali kome i kao to treba da ide. Prosto, opterećeni svim onim što je iza nas, mislim da smo održali taj kontinuitet da obraćamo pažnju na kulturu što je u dobroj meri bila situacija koja se nije dešavala i moramo da se osvrnemo na to.Ja pamtim, a pamtite i vi, jer ste u to vreme bili predsednica Skupštine Srbije, moju uvaženu koleginicu Miru Dragaš i dragu prijateljicu, koja je toliko puta apelovala u nekom periodu pre kada smo imali iz ukupnog budžeta Republike Srbije 0,54%, 0,56% je odvojeno za kulturu i to je bila ekstremno malo.To ne znači da želim danas da kažem da je ovo što danas imamo mnogo, ali je daleko više. To ne znači da mislim da nećemo doći do toga da budžet za 2023. godinu bude daleko iznad 1% namenjen za kulturu, samo se nadam, kao i vi, da nećemo imati vanredne okolnosti koje će uticati, ne na to da kultura bude na udaru, nije kultura bila na udaru ni sada. Ja ako se ne varam, a vi mi pomozite, trebalo bi da u narednoj godini počne izgradnja koncertne dvorane, možda smo to negde predvideli kao još jedan od iskoraka koji nije mali. Nemojmo da merimo to kroz jednu grubu matematiku, opet kažem, niko ovde nije ni presrećan, ni prezadovoljan, mi smo samo racionalni kada je u pitanju ono čime raspolažemo i čvrsto verujem da ćemo svi zajedno sa svim svojim kreativnim idejama, jer sve što se danas čulo u ovoj sali ide u prilog poboljšanju situacije kada je u pitanju kultura informisanja, odnosno konkretno kultura kojom se danas bavimo.Da Nacionalni savet za kulturu u kome ćemo u danu za glasanje, nadam se, pokloniti poverenje, odgovoriti svom zadatku, to u ovom trenutku zaista ne znam, mogu da se nadam, ali ne mogu da tvrdim.Ono što je sigurno jeste da kada postoji rešenost da sve ono što se ne radi profesionalno kaznite, onda imate mogućnost da ispravite grešku ako se čak i dogodila. Najveća greška bi bila da smo došli do kraja i ovog mandata bez da smo bili rešeni da izaberemo Nacionalni savet za kulturu, a ako smo u imenima možda negde i promašili, iako predlagači konkretno nismo mi, konkretno niste čak ni vi iz Ministarstva za kulturu i informisanje, pre ste bili neki, neki, rekla bih, filter za sve ono što je stiglo u predlozima, i da li je naneta neka nepravda? Da, pretpostavljam da jeste. Da, sigurna sam da ima eminentnih, kulturnih radnika, važnih imena koja zaslužuju svaku počast, ali prosto u ovom trenutku to izgleda ovako.Sigurna sam da onaj ko želi da doprinese, on nađe način. Dakle, onaj ko hoće da uradi on nađe način, onaj ko neće, on traži izgovor. Ne bih tražila izgovore nikada u životu, uvek mi je bilo nekako lakše da budem izložena kritici zato što sam i pogrešila, ali sam nešto uradila.Zato zaista mislim da je ovo važan dan, da je Nacionalni savet za kulturu jako važan i presudan i da je dobro što smo u sklopu svih donetih zakona koji su iza nas, ali i u sklopu jednog zakona koji je ispred nas i o kome ćemo razgovarati uskoro, a to je Zakon o kulturnoj uskoro, a to je Zakon o kulturnoj zaostavštini, odnosno nasleđu, koji je takođe beskrajno važan, koji je u svojoj prvoj fazi, ja mislim u prvom pojavljivanju, naišao na najoštriju kritiku zbog jedne, ja bih rekla, tehničke stvari koja je možda i promakla, ili je naš stav iz duše prenet na papir na način na koji oni drugi koji nemaju takav stav, ne umeju baš da ga razumeju, nego traže sve ono što ne valja.To je nešto o čemu sam i juče govorila, a to je da kada želite da po svaku cenu kritikujete, uvek imate osnova za to. Apsolutno sigurno ćete naći i u ovome danas nešto što bi moglo da bude osnov za kritiku. Ja spadam u kategoriju ljudi koji želi da veruje, pripadam poslaničkoj grupi SPS koja je uvek donosila odluke i podržavala odluke koje su isključivo i samo za dobrobit građana Srbije i to će biti zbog koga ćemo podržati vaš predlog kandidata za Nacionalni savet za kulturu i u danu za glasanje svakako ukazati svoje poverenje. Hvala vam.

i još jednom da ponovim, greška administrativno-tehnička koja je napravljena u proceduri, ne donošenja, nego prosleđivanja vama ovde u parlamentu, a radi se o tekstu Zakona o kulturnom nasleđu pre javne rasprave, još jednom ponavljam, moja isključiva greška.Ministar treba da dobije pohvale, ali ministar mora da prihvati da je i pogrešio i nikako ne želim da neko pomisli da time što kažemo da je administrativno-tehnička greška, da se svaljuje krivica na ljude koji rade administrativne poslove. Greška nije namerna i u konsultacijama sa predsednicom Vlade, odlučili smo se da se odmah povuče taj tekst i izađe sa pravim tekstom, ali da se ponovi čitava čitava procedura.Samo neko zlonameran može na tome da pokuša da ubira poene. Greška je moja, ja je priznajem i sa zadovoljstvom ću zajedno sa vama da raspravljam o krovnom jednom fundamentalnom Zakonu o kulturnom nasleđu koji pravi velike pomake u ovoj oblasti.Hvala vam što ste spomenuli da ćemo uskoro videti svi i čuti koje je idejno rešenje za koncertnu halu Beogradske filharmonije će biti izabrano i nakon toga možemo da krenemo u izgradnju ovog velelepnog zdanja i ostvarimo san nedavno preminulom direktoru Beogradske filharmonije, gospodina Ivana Tasovca, ali i svih nas koji smo mu davali podršku.Moram da kažem javnosti da je on sa mnom razgovarao nekoliko dana pre svoje smrti o koncertnoj dvorani. Nadam se da ćemo svi biti sada zadovoljni što, eto, možemo da mu se odužimo i na ovaj način u 2022. godini i da ćemo za nekoliko godina imati velelepno zdanje koje će biti jedno od najprestižnijih u čitavom regionu. Ispunili smo i još jednu njegovu želju, sada znamo da je to bila jedna od poslednjih njegovih želja, a to je da omogućimo i da kupimo novi „stenvej“ koncertni klavir, koji će sada, nakon njegove smrti, imati i ugravirano njegovo ime. Uspeli Uspeli smo to da uradimo i na proleće će Beogradska filharmonija imati noviji koncertni „stenvej“ klavir.Kažem, uspeli smo stvarno sa onim malim budžetom da otvorimo, da renoviramo i obnovimo rad dva velika, ključna muzeja, Narodni muzej u Beogradu, Muzej savremene umetnosti, gradi se istorijski, odnosno renovira se zgrada železničke stanice za Istorijski muzej Srbije. Postoje planovi za izgradnju još jednog novog prostora za Muzej Nikole Tesle, koji će omogućiti da se da se mlađe generacije i ljudi iz čitavog inostranstva i turisti upoznaju i sa privatnim životom, ali i sa stvaralaštvom Nikole Tesle, ali i da se vide svi predmeti koji su zaveštani i koji se upravo nalaze u depoima Muzeja Nikole Tesle, koji su lično pripadali njemu.Nikada ne njemu.Nikada ne treba zaboraviti, još 44 opštine grade i završavaju svoje male kulturne centre, a od ključne važnosti za decentralizaciju Srbije. Mnogo očekujem od grada Čačka kao prve prestonice kulture Srbije u novijoj istoriji. Na pravi način će taj projekat pokazati kako izgleda namera države i Vlade da centralizuje kulturu.Kada se govori o budžetu jedne države, da, preko 1% republičkog budžeta, ali hajde da pogledamo koliki će biti budžet za kulturu AP Vojvodine i kolike su stavke izdvajanja za kulturu u svim gradovima i opštinama širom Srbije. To sve treba sabrati, videti koliko država izdvaja za kulturu. Hvala.

sa aspekta izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu koji će u punom obimu raditi na unapređenju kulture i kulturnog stvaralaštva, koji će davati mišljenje, sugestije, predloge, ali će takođe učestvovati i u davanju svih onih mišljenja koji se odnose na izradu strateških dokumenata u oblasti kulture. Znamo da strateški dokumenti prate i akcione planove i planove aktivnosti. Prema tome, formiranje Nacionalnog saveta u punom kapacitetu i te kako treba da doprinese poboljšanju kulture u Srbiji uopšte.Ono što najpre moram da istaknem, to je da izdvajanja u budžetu za 2022. godinu nikada nisu bila veća. Ona su prešla 1% i, naravno, lokalne samouprave imaju i te kako značajan doprinos u unapređenju kulture sa svog područja,

kultura je deo naše tradicije, kultura je deo porodičnog vaspitanja, ali kultura je deo i budućnosti naše zemlje.Ono što posebno želim da istaknem, to je potpuna posvećenost ministarke i potpredsednice Vlade, Maje Gojković, kada je u pitanju njen rada kako na zakonodavnom nivou, ali i njen rad na licu mesta, odnosno odlazak u mnoge gradove i u opštine kako bi se direktno na licu mesta upoznala upoznala sa stanjem u oblasti kulture i kako bi u razgovoru sa relevantnim ljudima iz oblasti kulture i lokalne zajednice videla kako i na koji način može da se pomogne kako bi infrastruktura posebno napredovala.Moram da istaknem da je trebalo da prođe 15 godina od vremena kada je žuta tajkunska vlast vladala Republikom Srbijom, pa da se Narodni muzej u Beogradu potpuno renovira, potpuno adaptira, da se pusti u rad i da generacije osnovnoškolaca, srednjoškolaca, ali i svih onih koji dolaze u Beograd i koji su zainteresovani za kulturno nasleđe Srbije dođu u Beograd i pogledaju Narodni muzej. Prethodnu žutu tajkunsku vlast na čelu sa Draganom Đilasom apsolutno nisu zanimali spomenici kulture niti njihova adaptacija i renoviranje. Oni su osakatili čitavu jednu generaciju đaka od prvog do osmog razreda, koji nisu imali prilike niti su mogli da posete Narodni muzej Srbije.Ono što takođe želim da istaknem je da je u vreme vlasti Srpske napredne stranke, zahvaljujući pre svega velikom ugledu našeg predsednika Aleksandra Vučića i njegovoj bliskoj saradnji i prijateljskim odnosima sa predsednikom Ruske Federacije Putinom, u Srbiju vraćena 166. stranica Miroslavljevog Jevanđelja, inače najstarijeg ćiriličnog pisma iz 12. veka. Ona se sada nalazi u Narodnom muzeju Srbije.Takođe, moram da istaknem da je u zadnjih godinu dana vaše ministarstvo, gospođo potpredsednice, učinili mnogo na zakonodavnom okviru i tu moram da istaknem zakon koji smo doneli o Hilandaru. Šta to znači? To znači da će država u stvar prvi put na jedan

centra naše duhovnosti i državnosti, koji je pogođen bio velikim požarom i koji je nastradao u velikoj meri od požara izazvanog 2004. godine. Nikada do sada toliko pažnje nije se pridavalo manastiru Hilandaru, niti je na neki održiv način pružena materijalna pomoć i podrška za očuvanje gotovo najvećeg duhovnog i crkvenog mesta koje je značajno za Republiku Srbiju.Takođe, moram da istaknem da prvi put od dolaska Srpske napredne stranke na vlast vlast govori se o borcima na Kajmakčalanu, o tome da je Srbija uvek bila na strani antifašizma, da je Srbija u velikom ratu izgubila trećinu stanovnika, ali i da rekonstrukcija vojničkog groblja u Solunu nije bila izvršena, da je ono bilo potpuno zapušteno. Naravno, dolaskom Srpske napredne stranke na vlast,

koji su ostali na Solunu i gde je njihovo večno prebivalište.Takođe moram da istaknem da u cilju očuvanja kulture sećanja na naše pretke Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić i te kako su dosta učinili na obnavljanju na obnavljanju groblja u Tunisu, jer ne smemo da zaboravimo da je u Tunisu sahranjeno 1.200 vojnika najlegendarnijeg i najhrabrijeg „Gvozdenog puka“, koji su se borili u Velikom ratu.Ono što takođe moram da istaknem, a što se tiče kulture sećanja na sva naša stradanja koja nikako ne smemo da zaboravimo, kojih ne smemo da se stidimo, koje moramo da pominjemo, ne zato da bismo tražili neku osvetu, već zato da se to nikada i nikome ne bi ponovilo, to je stvaranje filma „Dara iz Jasenovca“, koji govori o stradanju srpskog, jevrejskog i romskog naroda na području NDH, na području gde je tokom Drugog svetskog rata postojao jedini koncentracioni logor za decu. To je nešto što ne smemo da zaboravimo. To je nešto što moramo da govorimo. To je nešto što nikada u istoriji više ni našem, ni bilo kom drugom narodu ne sme da se ponovi.Moram

postojao najmlađi ratnik, a to je Momčilo Gavrić, dečak sa osam godina koji je ostao bez svoje kompletne porodice,

vlast.Naime, 2018. godine u njegovoj rodnoj Loznici podignut je spomenik Momčilu Gavriću, najmlađem kaplaru Velikog rata. To je nešto što čitav svet treba da zna, to je nešto čime Srbija treba da se ponosi. Taj spomenik je u stvari i mesto stvaranja, mesto stradanja sve one dece koja su nedužno stradala u Velikom ratu, jer ne smemo da zaboravimo da je u Velikom ratu Srbija izgubila trećinu svog stanovništva i da se gotovo na svakoj srpskoj kući u Šumadiji vijao crni barjak.Naravno, kultura sećanja je tu da nas opominje, ali kultura sećanja je i nešto što ne sme biti nikada zaboravljeno. Život nema alternativu i zato politika Aleksandra Vučića jeste politika života, politika mira, ali svakako i politika pamćenja na sve one slavne pretke koji su nam omogućili da danas živimo u slobodi i miru. Živela Srbija i živeo Aleksandar Vučić!

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana ministarka Gojković, gospođo Gojković sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, moje kolege i koleginice su uglavnom rekle o Nacionalnom savetu za kulturu.Ono što je bitno, poštovana ministarka,

prezaduženošću, zemlju koja je bila sa visokom stopom nezaposlenosti preko 26%, zemlju bez ikakvog međunarodnog ugleda,

zemlju sa najvećom pljačkaškom privatizacijom u ovom delu Evrope, zemlju sa najgorim zdravstvenim sistemom u Evropi, zemlju sa najgorim sudstvom u Evropi, zemlju bez vojske, jer tadašnji predsednik bivšeg režima Tadić je rekao, citiram: „Šta će nam vojska?“ i zemlju uništenih i devastiranih ustanova kulture, gospođo ministarka.

kada smo zatekli zemlju u ovakvom stanju, pokušali smo obnoviti državu i naciju nakon sto godina i u tome prilično dobro uspevamo na svim poljima.Što se tiče kulture, gospođo ministar, ono što ste vi lično napravili, a to je

I to je tačno, neka politički protivnici kažu da li ja govorim istinu i da li lažem. Ja ću samo dve-tri rečenice. Zakon o muzejskoj delatnosti koji se čekao decenijama, Zakon o arhivskoj delatnosti, ono što smo čekali decenijama i usaglasili sa najboljim i najsavremenijim dostignućima u ovom delu sveta i Evrope, i da dalje ne nabrajam, Zakon o zaštiti ćiriličnog pisma, koji smo godinama i decenijama čekali, jer se Srbija i srpski narod rasrbljava već od 80 do 100 godina, i to ne može niko negirati.Izgradili negirati.Izgradili smo i renovirali Narodni muzej u Beogradu. Prethodne vlasti 13,5 godina nisu mogle započeti, započele i tako je stajao bez korišćenja građana. Muzej savremene umetnosti, da ne nabrajam dalje, i veliki doprinos ste dali decentralizaciji kulture. To nisu floskule, to je stvarnost, kako vide građani Sremskih Karlovaca, takođe Čačka za godinu i po dana itd. Da ne nabrajam dalje.Idemo na Nacionalni savet. Ovo što ste učinili sa Nacionalnim savetom, pa 15 godina čekamo to. Je li tako, gospodo iz bivšeg režima? Gde god hoćete na duel o činjenicama. Čekali smo i zakonodavnu aktivnost vezano za njega, to vi vrlo dobro znate i narodni poslanici. A što se tiče kvaliteta ovih 11, svaka vam čast. Bilo vam je teško, zaista teško odabrati, ali što se mene tiče, prateći što se tiče kulture i nauke, samo da kažem – hvala vam. Hvala vam što se našla na listi prof. dr Zlata Bojović.Hvala vam u ime hiljade i hiljade generacija divnih naučnika. To je moja profesorka na postdiplomskim studijama na području bivše Jugoslavije, jedna od 16 naučnika. Hvala Srpskoj akademiji nauka i umetnosti što je prepoznala prof. dr Zlatu Bojović, a i ovog drugog kandidata. Takvi kandidati treba i u obrazovanju da se nađu, u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.Zadužen sam od 11 bivših studenata na području bivše Jugoslavije da se zahvalim Srpskoj akademiji nauka i prof. dr Zlati Bojović što je ostavila dubok naučni, kulturni, humani i iznad svega patriotski pečat nama studentima, koji prenosimo mlađim generacijama. Hvala vam gospođo profesorska moja bivša, Zlato Bojović, konačno ste dočekali, i vi i onih 10 i onih još kojih mnogih nema, doći će na red. Vraćamo ponos kulturi, ponos zemlji

uložili u kulturu, ona inače negira, pogotovo u Kosovo. A ja ću baš da kažem za Kosovo, jer radim 25 godina na Kosovu i Metohiji i znam da me sad gledaju politički protivnici. Reći ću desetak rečenica za to područje, a oni neka kažu da li je ili nije istina.Gospodine Vuče Jeremiću koji prozivate prekjuče, vi prozivate Aleksandra Vučića za Kosovo, sram da vas bude! Vi ste, Vuče Jeremiću, u razgovoru sa američkim kongresmenom Teom Polom izjavili decembra 2008. godine, citiram:

vi, gospodine bivši premijeru, Zoranu Živkoviću, optužujete. Sakrili ste se sada i isturili ste drugog predsednika stranke, iza leđa, jer se stidite svojih reči koje ste izrekli baš za KiM, a ovde našu ministarku prozivate za područje kulture i predsednika za KiM. Pa, vi ste, gospodine Živkoviću, oktobra 2003. godine na međunarodnoj konferenciji

nemojte izlaziti u javnost. Vi ste 27. 7. 2006. godine u razgovoru sa američkim izaslanikom Viznerom

niste?Poštovani građani, sad ćete da vidite ko se odrekao KiM i ko nam svakodnevno laže preko medija pod kontrolom Dragana Đilasa.Kad smo već kod Tadića, dozvolite, gle čuda, samo deset dana pre, a to je bio 14. 11, godinu i mesec dana, izjavio je, citiram: "Era vlasti Aleksandra Vučića je ispunjena slikovitim budalaštinama". Gospodine bivši predsedniče moj i građana Republike Srbije, pa jel su budalaštine stotine kilometara auto-puteva,

Jel je budalaština finansijska konsolidacija naše zemlje? E, moj Borise Tadiću, sve će istorija da kaže, i o meni i o vama i o Aleksandru Vučiću.Ono što što je istina i što niko ne može negirati, to je da će istorija zabeležiti da je Aleksandar Vučić bio srpski vladar u ovo vreme i da je obnovio srpsku državu i naciju, i da je jedan od najvećih reformatora u istoriji Srbije. Nećete to nikad negirati. Naše buduće generacije, kada ja ne budem živ, izučavaće sigurno ove reči koje ja govorim.Gle čuda šta je taj Boris rekao i za premijera, Anu Brnabić. Zamislite ko je

je jedan list pod kontrolom Dragana Đilasa 14. 11. 2020. godine.Možete vi pljuvati kako hoćete, ali Ana Brnabić se bori za KiM bolje nego vi, gospodine Tadiću, i nikada ni ona, ni Maja Gojković, i i da ne nabrajam druge, neće se toga odreći, ali ćemo tražiti svi zajedno jedno kompromisno rešenje i dugoročno za našu južnu srpsku pokrajinu. Idemo dalje.Kad

da će pišati po grobu mrtvog predsednika Aleksandra Vučića. Narod ga zbog toga tako i zove. Rekao je 31. januara 2019. godine, citiram: "Kosovo je izgubljeno, Kosovo pripada Albancima a ne Srbima", završen citat.

dalje.Nenad Čanak, u narodu zvani "Nešo gicoje" je marta 2017. godine izjavio, citiram: "Spreman sam da priznam nezavisno Kosovo", završen citat. Jel tačno ili ne, gospodine Čanak?Idemo Čanak?Idemo dalje, Čedomir Jovanović, 29.9.2015. godine izjavio je, citiram: "Država Kosovo je nepovratan čin koji ignorišu samo neodgovorni političari". Završen citat. Gospodine Jovanoviću, da li ste to rekli ili niste? Idemo dalje.Dragan Đilas, u narodu znani kao „Điki mafija“, je 13.8.2009. godine u razgovoru sa otpravnicom poslova američke ambasade u Beogradu izjavio, citiram: "Zalažem se za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova i Metohije". Da li ste rekli to, gospodine, Đilas ili niste? Za razliku od vas, za mene je Ratko Mladić jedan od najvećih srpskih heroja heroja i nikada nije, niti bi, počinio ono što mu pripisujete vi i Haški tribunal. Zaboravljate kada govorite o Haškom tribunalu da je on ilegalni, nije ga zakoniti sud osnovao i vi i vaši saborci govorite to. Prema tome, ako ga je nezakoniti organ osnovao, sve odluke koje je doneo i koje će u budućnosti još sto godina da postoji, nisu valjane i to se zna, a da ne govorim o pravnom i istorijskom delu, o pravnom doktor Martinović neka vam drži predavanje o genocidu, a ja ću o istorijskom u Srebrenici, suočiti sa svim autorima sveta i tu nema dileme, a optužujete državu Srbiju i građane i srpski narod.Tako moj, gospodine Đilas, profesor dr Rade Veljanovski, u narodu zvani jajara Rade,

citat.Profesore, kolega Rade Veljanovski, zvani jajara, a znate zbog čega, to znate kolege profesori, šta bi bilo da ja komadam bilo koju zemlju, ili Aleksandar Vučić, ili Martinović, ili Mirković da je sa te strane ili ministarka? Vidite šta radite.Idemo dalje. Javio se, verovali ili ne, ovih dana bivši kandidat za predsednika države Saša Janković, Sale prangija

da je dokumentacija uništena. Verovali ili ne, u Arhivu grada Beograda znate koje je bio direktor i predsednik komisije? Branka Prpa. Sad vam je sve jasno. Došao sam do tih materijala i do toga.Samo da građani razumeju. Kada se bira član upravnog odbora jedne ta odluka je trajne arhivske vrednosti, a ovu ovde u Arhivu o ubistvu uništili kao nebitnu arhivsku građu. Zato su bitni arhivi, Zakon o arhivima i naši arhivisti i bitno je ko te ustanove

To mi je predsednički kandidat, sa 17% koje je dobio na izborima.Poštovani građani, da znate ko su vam bili kandidati i ko kani sutra da budu kandidati.Idemo dalje. Boško Obradović, narodu znan kao Boki nasilnik, je 13. juna 2019. godine na tajnom sastanku u rezidenciji američkog ambasadora u Beogradu ćutke priznao Kosovo i Metohiju.

a kandiduje se i on, valjda, za predsednika države.Idemo dalje. Verovali ili ne, onaj koji ovih dana stalno lupeta i psuje Aleksandra Vučića, juče sam citirao onih 11 izraza

Pa, vi dolazite prekjuče na onu Đilasovu televiziju i kritikujete Aleksandra Vučića, pa vi ste gospodine akademiče za vreme bombardovanja napustili svoju otadžbinu, dve godine i pobegli u zemlju koja nas je bombardovala.To ste vi, gospodine akademiče. Sačuvali ste svoj tur u Sjedinjenim Američkim Državama i vratili ste se, ali niste ponos, dostojanstvo profesora, dostojanstvo naučnika. Jednog naučnika pored naučnih dostignuća krase visoke moralne vrednosti i patriotski čin, kao što je bilo sa Nikolom Teslom, da ga već ne citiram, jer sam to radio.Idemo dalje.

hoćete.Poštovani građani, poštovani potpredsedniče doktore Orliću, uvažena ministarko, narodni poslanici, dok ove osobe koje sam prozvao svakodnevno pljuju po našoj zemlji, po građanima Republike Srbije, po svemu onome što se gradi danas i radi u Srbiji, a posebno po predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, dotle je naš predsednik zajedno sa saradnicima iz dana u dan gradi, izgrađuje Republiku Srbiju, sprovodi politiku mira, politiku bezbednosti politiku ekonomskog napretka i modernizaciju Republike Srbije, politiku zdravlja svih naših građana, i ne samo naših, nego i u okruženju i šire, a jednom rečju, politiku modernizacije, a motor modernizacije Republike Srbije je naš predsednik, a to sve zbog budućnosti naše dece.Živela Republika Srbija, živela naša deca, živeo naš predsednik.Hvala. Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li reč žele predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, ili neko ko nije iskoristio svoje pravo? (Ne.)Zahvaljujem.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 16. i 17. dnevnog reda.Određujem redovnu pauzu.Nastavljamo sa radom u 15.00